Mijatović** Hvala, gospođo predsednice.Predstavnik Dveri ili nije dobro čuo ili nije želeo da čuje šta sam govorio i rekao je, biraću reči, nekoliko nepreciznosti.Prva nepreciznost, stranka kojoj pripadam zove se Socijaldemokratska partija Srbije, jer postoji Socijaldemokratska stranka Srbije, čiji je predsednik Boris Tadić. Ovo je Socijaldemokratska partija Srbije i molim vas da zapamtite, jer ste rekli jednu nepreciznost. Molim vas da to ispravite.Drugo, mi u avgustu nismo bili na odmoru, mi smo u avgustu radili. Nadam se da ste i vi radili, ali, rekli ste tu drugu nepreciznost. U svom izlaganju sam vrlo jasno rekao, a koleginica Tomić je takođe to naglasila, zašto smo mi imali istog kandidata, jer taj kandidat je želeo da ide preko naše partije, pa je došao preko SNS. Nije

Mi, i uvek ja, bar oni koji me znaju, govorim istinu i samo istinu, činjenice i biram reči. Neću koristiti nikad one reči koje bi nekoga povredile, vređale.Tako nastupamo i Socijaldemokratska partija Srbije tako nastupa. Zato vas molim, dajte da u ovaj dom unesemo istinu, stručnost, znanje i da nastavimo raspravu i da se borimo tim argumentima. Hvala. **Maja

Poštovana predsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas imamo predlog budućih članova i predsednika Komisije za hartije od vrednosti. Mislim da je ključna reč u ovoj Skupštini pre svega donošenje zakona, zakonitost u radu i ovog tela, ali i svih organa koje mi biramo. Da bi ti organi poštovani zakon, a podsetićemo se šta je posao Nezavisnog regulatora na tržištu kapitala, to je Komisija za hartije od vrednosti, to jeste poštovanje zakona, pre svega Zakona o tržištu kapitala koji je usvojen 2011. godine.Ja sam član Odbora za budžet i finansije i prisustvovao sam intervjuu sa kandidatima koje su predlagale stranke, bilo je i nezavisnih. Tada je insistirao upravo na poštovanju uslova i zakona za izbor i predsednika Komisije i članova Komisije. Jedan od članova Zakona o tržištu kapitala kaže da je uslov za izbor predsednika Komisije za hartije od vrednosti, pa i članova rad sa hartijama u roku od pet godina, najmanje pet godina iskustva u radu sa hartijama od vrednosti.Na žalost, predloženi predsednik Komisije evidentno nema takvog iskustva. To može da se vidi iz biografije i to smo videli kao članovi Odbora za finansije, a mislim da smo dobili ovde biografiju koja pokazuje da tog iskustva nema, sem u pohađanju nekih obuka, kurseva ili držanju obuka, ali po različitim temama za ljude koji su, recimo, u Republici Srpskoj radili u Komisiji za hartije od vrednosti. Mislim da to nije dovoljna referenca i da mi ovde treba da razmislimo da li ćemo prekršiti zakon birajući čoveka na mesto predsednika Komisije za hartije od vrednosti koji ne ispunjava zakonske uslove,

ne bismo razmišljali o tome da li je to pitanje političke ostrašćenosti i naše nespremnosti da podržimo kandidata SNS, i sami članovi Odbora za finansije i budžet znaju da smo dvoje kandidata podržali. Bili su kandidati podržali. Bili su kandidati SNS, ali su pokazali i svoju stručnost i njihove biografije su pokazale da oni ispunjavaju te zakonske uslove i neki od njih su ovde i predloženi. Najvažnije mesto, mesto predsednika Komisije za hartije od vrednosti je mesto koje će nas kao poslanike kompromitovati jer ćemo dati podršku jednom nezakonitom predlogu jer čovek zaista ne ispunjava te uslove. te uslove. Neću govoriti o imenima i prezimenima, niti ulaziti u njihove živote jer nisu ovde prisutni, ali je vrlo važno govoriti upravo na takav način.Dakle, naše očekivanje naše očekivanje je da u ovako važnim izborima ne dolazimo u situaciju kao Narodna skupština svesno zažmurimo na oba ili na jedno oko tim što, recimo, kršimo Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije i već pet godina ne donosimo uz usvajanje budžeta i predlog budžeta za narednu godinu, predlog mera za usklađivanje javnog duga i svođenje na onih zakonskih 45% limita u učešću u bruto društvenom proizvodu. Imali smo različite slučajeve, a evo sada i najave i Zakona o javnoj svojini i ponovnog produženja rokova za primenu tog zakona. Mislim da ovde možemo da dokažemo tu doslednost i zaista ispoštujemo zakon za ovako važnu temu.Svi znamo da je razvoj tržišta hartija od vrednosti jedan od važnih preduslova za razvoj ekonomije i stabilnosti u Srbiji. To je jedno ozbiljno pitanje. Slažem se da neće zavisiti ekonomsko stanje i tržište kapitala u Srbiji isključivo od ovih pet imena, ali prvi preduslov je zaista poštovanje zakonitosti. Zbog toga što kasnije u očekivanju insistiranja na zakonitosti u radu same Komisije je i argument koji pokazuje da je za razvoj kapitala u Srbiji potrebno i poverenje. poverenje. Dakle, to je druga ključna reč koji bih istakao, to je to pitanje poverenja u tržište kapitala jer i ovaj izveštaj Evropske komisije i napredak u poglavlju 9 govori upravo o pretežnoj orijentaciji tržišta kapitala u Srbiji, pre svega ka poslovnim bankama. Malo je tog odnosa prema osiguravajućim društvima, a posebno malo prema tržištu hartija od vrednosti.Da ne bismo govorili samo uopšteno, već smo čuli i podatak u kome se kaže, pošto su optuživane i DS i sve prethodne vlade i sve prethodne vlasti, da je 2008. godine promet na slobodnom tržištu kapitala bio dve milijarde evra, da je 2015. godine iznosio 180 miliona evra. Dakle, evidentan je pad. Očigledno je da je to problem svih nas. Ali, potrebno je podizati to poverenje. Poverenje nećemo vratiti ako donosimo ovakvu odluku, da mimo zakona i nasuprot zakonu biramo predsednika Komisije za hartije od vrednosti koji ne ispunjava osnovne uslove, a to je ovo petogodišnje iskustvo u radu sa hartijama od vrednosti.Dakle, mislim da je ovo prilika da predlagač odustane od ovog predloga za predsednika Komisije. Mislim da nećemo puno postići jer, još jednom ću pomenuti, poglavlje 9, izveštaj Evropske komisije i česte primedbe da su kapaciteti institucija u Srbiji nedovoljno razvijeni, mi na ovaj način ne ulažemo u budući razvoj kapaciteta Komisije za hartije od vrednosti jer je očigledno da sa ovakvim izborom nećemo imati napredak i u ovoj oblasti.Jedan od predloga, pored poverenja, pored zakonitosti, je upravo i transparentnost u radu ove Komisije. Mijatović je govorio o tome i mislim da je to važna tema. To je pitanje izveštavanja nezavisnih regulatornih tela u plenumu ove Skupštine. Mi smo imali neke izveštaje koje smo dobijali na odborima, ali mislim da to nije dovoljno jer ionako nedovoljno upoznata javnost sa radom Komisije, pa nedovoljno upoznati i sami poslanici sa radom Komisije, tema koja nije dovoljno prisutna u javnosti je nešto što limitira uopšte tržište kapitala kapitala u Srbiji. Mislim da je iz tog razloga neophodno i bitno da izveštaj regulatornog tela kakvo je Komisija za hartije od vrednosti budu redovno na plenumu, gde će se izveštavati, ali na neki način i edukovati javnost i zainteresovani učesnici u tržištu, dakle, učesnici su oni koji žele da investiraju ili su učesnici oni preduzetnici koji imaju dobru poslovnu ideju i koji žele da prikupe kapital. U toj funkciji treba da bude, upravo u funkciji građana Srbije, aktivnost na ovom planu.Mi na žalost imamo ne samo u ovoj oblasti propuste, dakle, poslednje izveštaje nezavisnih regulatornih tela smo imali u ovoj Skupštini 2013. godine sa izveštajem Ombudsmana, sa izveštajem Poverenika za javne informacije, Fiskalni savet. Mislim da nam je potrebno da što češće ovde dobijamo izveštaje nezavisnih regulatornih tela, da pogledamo istini u oči i suočimo se sa stanjem na tržištu kapitala u Srbiji koje je zaista zabrinjavajuće, a odgovornost svih nas je da te teme otvorimo, suočimo se sa realnim podacima. Dakle, još jednom, podatak 2008. godine - dve milijarde evra

bez odgovora i da se ne bi u javnosti plasirale teme tipa da mi sada kršimo zakon time što kandidujemo prof. dr Dedeića na mesto predsednika za za kandidata za predsednika Komisije za hartije od vrednosti.Prvo, članom 246. Zakona o tržištu kapitala jasno se kaže da kandidati treba da imaju visoku stručnu spremu, najmanje pet godina iskustva stečenog obaljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u Republici ili uopšte dela pojmova kada je u pitanju izbor u vezi poslova sa hartijama od vrednosti, nije definisano Zakonom o tržištu kapitala, već Zakonom o investicionim fondovima i to članom 1. koji kaže da – zakonom se uređuje pod tačkom 6. nadležnost Komisije za hartije od vrednosti u daljem tekstu Komisija. Pa, kaže član 12. - obavljanje poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima mogu biti: 1. u brokerskom dilerskom društvu, pod 2. na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijski derivata, tačka 3. u banci, tačka 4. u društvu za upravljanje investicionih i dobrovoljnih penzionih fondovima, tačka 5. u društvu za osiguranje, tačka 6. u Centralnoj banci ili drugim državnom organu ili organizaciji i tačka 7. u pravnom licu koje poslove u vezi sa hartijama od vrednosti obavlja za račun države kao poverene poslove.Znači, definisan je ovde kada pričamo uopšte o hartijama od vrednosti je dosta široko definisano i zbog toga onaj deo koji se odnosi, pogotovo na profesora Dedeića rad u konsultantskoj kući, u ekonomskom birou 2001, 2002, 2003. Internacional konsalting centar legal d.o.o. kao direktor glavni konsultant za strane investicije do 2005. godine govori o tome da zapad inače definiše investicije kao realna dobra, a da u Americi i uopšte delovima koji se odnose i na Kanadu i na određene modele razvijenih ekonomija podrazumevaju investicije kao hartije od vrednosti.Zbog toga onaj deo kada kažemo da je zaista stručnost njegov osnovno obeležje, u stvari, koje ga je kandidovalo za ovu funkciju, a oni koji kažu da je gospodin Martinović šaputao meni, ja ću reći da sam ja šaputala njemu, da u trenutku kada smo zaista izvršili intervjuisanje svih kandidata videli smo da zaista profesor Dedeić treba da nosi upravo ovu lidersku funkciju koja se odnosi na predsedničku funkciju ove komisije, upravo zbog toga što na osnovu stenograma koji možete da vidite sa ove sednice ono što je predložio profesor Dedeić ga zaista kandiduje za to.Pre svega, kaže da treba izvršiti da bismo zaista razvili tržište hartija od vrednosti i reorganizovali na kraju krajeva samu komisiju, treba da posmatramo sa više aspekata i treba na određeni način da to radimo u neka tri nivoa. pre svega profesor Dedeić ima dosta iskustva u radu sa hartijama od vrednosti prema nemačkom, austrijskom i kanadskom modelu. Zaista na osnovu toga on tvrdi da na određena tri nivoa unutar izvan kuće i u regionu treba izvršiti određene hitne mere. Pa kaže, da Komisija mora da bude organizovana po najvišem nivou korporativnog upravljanja koja važi za javne službe i državne organe. Da pre svega ne možemo da napravimo čudo preko noći, ali pre svega moramo da se bavimo time da ona mora da bude čuvar pravila koja postoje, pre svega kada su u pitanju zaštita investitora, zaštita malih akcionara i da se obezbedi fer utakmica i atraktivno tržište na kome ćemo ići ka tome da smanjimo sve više rizike. Da Komisija ima kao organ, koje kažemo kao regulatorno telo, da treba da funkcioniše po najvišim standardima da obezbedi koheziju, da poveže sektore na svim nivoima.Ono što treba još Komisija da predstavlja u svom budućem radu to je pre svega, da određene institucije kao što je sekretar, ne treba da bude sastavni deo samo obične službe već on da bude značajna figura u usklađivanju, pre svega zakonskih regulativa, postupanja veza između određenih segmenata kojim se komisija bavi.Drugo, da treba da se uvede sistem interne revizije, ovo su sve odgovori ne samo vama, nego i prethodnim govornicima, da Sektor nadzora kao što je malopre pomenuto je vrlo važan i da mora da bude konkretna analiza učinka na samom terenu. Da odnosi sa javnošću koji su do sada negativni i potpuno bili mora potpuno da promene sliku kada je u pitanju ne samo Komisija već da samim tim se privuku određeni investitori i svi zainteresovani učesnici na tržištu. Da panel eksperata koji treba zaista da okupi ova komisija kao jedno telo koje treba da pomogne ovaj rad komisije i da okupi i one faktore koje bi pomogli tržištu sa te svoje stručne strane, da se organizuje ta panel diskusija bez obzira na kritička mišljenja i sugestije upravo u cilju da bi se naši najbolji modeli razvoja ovog tržišta.Zaštita investitora i zaštita malih akcionara je uvek aktuelna, ali je vezano za veliki broj, znači sudskih sporova. Prema tome, ozbiljnu pažnju treba posvetiti tome da se uvede jedan centar za mirno rešavanje sporova, centar uzbunjivanje to bi bilo jedno takođe interesantan mehanizam koji bi rešio praktično deo koji se odnosi na pravosuđe kao jedan vid preventive.Zatim, prof. Dedeić kaže da ono staro pravilo u biznisu kada kupac treba da čuva, mi u stvari smo ti koji treba da ga edukujemo, da on bude dobro informisan. Za sada su praktično oni listinzi i izveštaji dokumenta koja su izlazila iz same Komisije na određeni način nisu davala pravu sliku stanja stvari, da to treba da se menja iz korena. Jednostavno novi instrumenti koji treba da pokrenu ovaj deo kada pričamo o hartijama od vrednosti su, jedan emancipovane obveznice koje se odnose na obveznice lokalnih samouprava koje su kasnije pratile određene i infrastrukturne projekte, ali da veliki oprez treba, jer stručnjaci kažu da treba biti ograničen kada su u pitanju institucionalni investitori, jer upravo recimo takva iskustva imaju nemačke berze i austrijske berze.Hoću da vam kažem da on svoje iskustvo koje imao i u saradnji sa kanadskom berzom i sa američkom berzom, znači i sa berzama zapadnih razvijenih država je upravo pokazao da ima elemenata da može zaista da primeni kada je u pitanju predsedničko mesto ove komisije i može da se nosi sa time.Ono što je vrlo važno, znači, predsednik Komisije treba da bude jedna figura gde će oni koji predstavljaju nove članove, a novi članovi su ta sveža krv, koja do sada nisu bili članovi uopšte saveta, odnosno Komisije za hartije od vrednosti, su kandidati koji su svi članovi glasali. Znači, možda neke partije nisu prisustvovale sednici Odbora ali postoji kandidat koji se zove Marko Janković, koji je zaista došao iz tog realnog sektora iz privrede i predstavio se na tom intervjuu zaista u najboljem svetlu zbog toga što su na kraju krajeva i članovi Odbora postavljali određena pitanja za koje su bili zainteresovani sa različitih aspekata i dobili su odgovore zbog koga su glasali i četiri stranke opozicionih predstavnika.Tako da mislim da je ovakav kandidat uopšte i za predsednika i članove adekvatno može da odgovori promenama u društvu koje nas očekuje u ovoj oblasti. Što se tiče toga da su veliki procenti, odnosno velike promene se dešavale u vreme 2007. godine na berzi, kupovine i prodaje hartija od vrednosti, da upoređujemo sa 2015. mislim da nije realno ukoliko ne znamo činjenice koje su tada postojale. Godine 2007. praktično je period početka velike ekonomske krize, ali i završetka postupka privatizacije od 2001. godine. Tada je najveći broj preduzeća praktično prodat preko berze i zbog toga su hartije od vrednosti doživele tzv. bum te 2007. godine gde su posle toga 2008, 2009. i 2010. godine doživele veliki pad, mnogi u svetu su doživeli i krah berzi.Stoga, ne možemo upoređivati uopšte karakteristike tadašnje i sadašnje berze, jer podsetiću vas, na tadašnjim berzama postojao je jedan „C-market“, jedan „Centroprom“, i određene firme vezane za kupovinu tadašnjih firmi od strane firmi gospodina Miškovića. Mi znamo kako su te privatizacije vršene i šta su akcionari, mali akcionari i zaposleni u tim firmama doživljavali i kakve su pritiske trpeli samo zarad toga da prihvate da uzmu svoje hartije od vrednosti, svoje obveznice, koje nisu mogli, naravno, nigde da zamene, a da su praktično dobijali po godini radnog

što vidite, ceo krah berzi i ceo krah rada sa hartijama od vrednosti je pao na trošak svih građana Srbije. Da se to više ne bi dešavalo, sada je trenutak da jednostavno moramo da krenemo u potpunu reorganizaciju ovog sektora. Hvala.

prethodnom periodu diskusije da čujemo razloge zbog čega treba, zbog čega ne treba podržati ove predloge. Ja smatram da, što se tiče profesora Predraga Dedeića i njegove akademske biografije, da zaista nema spora da je čovek koji koji je, što se tiče akademske biografije, izuzetan, izuzetan stručnjak, ali s druge strane, mi ovde govorimo zaista samo o kozmetičkim promenama.Moram

a ove druge koje verujem, i kako kaže gospođa Tomić, u tom je slučaju gospodin Marko Janković izuzetno kvalitetan, što ne sumnjam čim ste tako izneli i obavili razgovore i čim je većina članova Odbora i iz redova opozicije glasala za takav predlog, ovde se radi o drugim stvarima i konkretnim koje ste i vi dobili tog 14. jula na sednici Odbora, jedno pismo zaposlenih iz Komisije za hartije od vrednosti. Ovde su sporni drugi ljudi, oni koji ostaju. Pitanje je šta će onda profesor Dedeić, ako je ovo zaista istina, moći da uradi sa takvim ljudima?Ono što smo već konstatovali je da Komisija za hartije od vrednosti nije dobro radila i da je poslovala s gubitkom i čak zatražila pomoć iz državnog budžeta.

koji, ukoliko za vreme njegovog mandata, a setićete se, mislim da je gospodin Arsić govorio, verujem da je on promenio gospodina Ćirovića njegovog prethodnika, kada je govorio da je jednog on promenio dok je bio predsednik Odbora za budžet, onda se postavlja pitanje kako će gospodin Dedeić moći da sarađuje sa takvim čovekom koji je postavljao dosta nestručnih ljudi i vukao čudne poteze u ovom prethodnom mandatu, jer ga vi sada predlažete za člana u ovom sazivu?S druge strane, moram da se osvrnem, pošto je bilo reči, opet zbog javnosti, a to je da ljudi, svaka čast ko je imao i veću platu pa prelazi na manju platu, ovde se radi o ozbiljnoj instituciji, ali opet zbog javnosti, da ne bude uskraćena, ovo je zvaničan dokument koji je na njihovom sajtu visina isplaćenih zarada u Komisiji prema podacima za mesec septembar 2016. godine. Želim samo da javnost zna se ne radi tu o nekim prosečnim platama ili tek možda nekim malo više od prosečnih plata. Radi se o zaista za naše uslove ozbiljnim platama. Imenovana i izabrana lica su u septembru primali 122.215 dinara i do 154.732, zatim, rukovodioci odeljenja i direktori sektora od 78.677 do 130.803 i ostali zaposleni 25.920 do 102.494 dinara, što ćemo se složiti da su ipak kada je u pitanju državni sektor na zadovoljavajućem nivou.Ono zbog čega mi ne možemo da podržimo ovaj predlog jeste upravo zbog dvoje, troje ljudi za koje nam nije najjasnije zašto su predloženi. U prvom redu, pa pretpostavljam, pošto ste i vi dobili to pismo, gospođo Tomić, i verujem da ste izvršili neku analizu i porazgovarali, pa bih želeo ukoliko vi imate dodatnih odgovora, predsedniku i članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava stiglo je 21. jula pismo zaposlenih ljudi, popisani su samo kao zaposleni. I sami znate da je uvek bio strah zaposlenih od svojih direktora, od svojih rukovodioca da li smeju javno da kažu, da li ne smeju, da li će snositi neke posledice ili ne zbog svog tog iznošenja dokumenata ili informacija, a tiču se njihove firme, u ovom slučaju Komisije za hartije od vrednosti.Mi po ovome što sam video i na zvaničnom sajtu, za sada ova Komisija, iako smo konstatovali da loše radi, koja ima jedan veći broj sektora i podsektora, prvo sa čim će gospodin Dedeić morati da se suoči jeste definitivno izuzetno loše selektirani sektori i podsektori. Pa imamo podsektore gde imamo samo po dvoje zaposlenih, ali imamo rukovodioce.

koliko je zaposleno po zvaničnom ovom podatku 37 plus jedan ugovor, gde ću vas zamoliti da mi kažete da li je istinit podatak da je osoba koja je po ugovoru primljena, da se radi o Maji Aksentijević za vanredno završenim frizerskim zanatom? Da li je to taj ugovor, ako postoji?Sve ovo govorim, izneću još nekoliko podataka upravo zbog predloga vašeg, znači, nesporno je, verujem da su oni vama izneli kako to treba sada da izgleda. Ja sad govorim o gospodinu koji je vodio, tako je, o Žarku. Postavlja se onda logično pitanje, ako je zaista ono što zaposleni tvrde radio u prethodnih par godina, da se bahato ponašao prema zaposlenima, da je da je njega uveo u ceo posao gospodin Zoran Ćirović, za kojeg znamo i već je ranije govoreno da nije dobro taj posao radio, a vi ste malopre istakli jednu apsolutnu istinu i zbog čega predstavnici bivšeg režima, kad kažem bivšeg, bivšeg, bivšeg režima, poslednji su koji mogu da govore o tome. Kada se govori o zaštiti malih akcionara, upravo su najviše stradali, ako što je već spomenuto, mali akcionari „C-marketa“ i svih tih privatizacija koje su se dešavale od 2001. godine pa do završetka tih privatizacija. I znamo da su upravo u tim privatizacijama glavni bili uključeni Mišković, ali i Beko, i da nikako ne možemo porediti tadašnje podatke i da je tada, iako je bilo višestruko veća prisutnost na berzi, trebalo je da bude mnogo veća nego što je bila, jer su bukvalno malim akcionarima otimane akcije za budzašto određenim cenama.Ja ću vas podsetiti da ništa bolji primer nije bio i primer Luke Beograd.Vi se sećate da su zahtevana dva anketna odbora. Jedan anketni odbor je zahtevala SRS, a tada je šef poslaničke grupe bio Dragan Todorović u Republičkom parlamentu. Koliko se sećam, nije zaživeo, a drugi anketni odbor je bio organizovan, odnosno Skupština grada je pokrenula. Interesantno je da taj anketni odbor nikada nije završen, nikakav izveštaj nije stigao, sem kolateralne štete Strahinje Sekulića koji je napustio, ili je, ako se ne varam, smenjen sa mesta javnog pravobranioca Grada Beograda. Zbog svega toga što se dešavalo u prošlosti, a stradali su mali i akcionari, stradali su zaposleni i javni problem sa čim se, makar mi iz SRS, suočavamo kao problemom jeste da li su ti ljudi, koji su u prethodnom periodu bili u Komisiji za hartije od vrednosti, bili na određenim pozicijama, da li su bili predsednici?Ja ću vas podsetiti za gospodina Žarka Milićevića. Na njemu sam se najviše zadržao, jer mi je zaista interesantna njegova biografija, a to je da je on završio svoje obrazovanje, započeo oktobra 1996. godine, decembra 2006. Znači, nakon decenije i nešto preko i prvo zaposlenje je bilo odmah nakon završenog fakulteta

koje ga je zatim naknadno preporučilo. Pod istim tim režimom u narednom periodu bio je i dalje 2010. do 2011. godine u Ministarstvu finansija, ali onda prelazi godine, a opet znamo koji je režim tada bio na vlasti, u Komisiju za hartije od vrednosti i postaje kabinet predsednika Komisije.Šta je ono što što je očigledno za njega, a što nikako ne sme po našem mišljenju da prođe i trebali biste da povučete taj predlog kada je on u pitanju? Jeste da je upravo on nasledio svog najbližeg saradnika, koji ga je inače doveo, Zorana Ćirovića, a za kojeg su se i u medijima, a ima i dokaza, vrlo često se dešavalo da se uopšte nije nalazio na svom radnom mestu, da je često i putovao, a da je na taj način uništavao ovo o čemu danas govorimo, a to je da vi sada sa novim predsednikom hoćete da reorganizujete. Ja govorim da je njegov tim loš koji se selektira.Takođe, odmah nakon toga čim je preuzeo funkciju gospodin Žarko Milićević, umesto da je kao vama, pošto ste predsednik Odbora za budžet predao izveštaj poslovanja, vi to nemate, koliko sam upućen, pitao sam bio, ako imate voleo bih da dobijem, onog momenta kada je preuzeo Žarko Milićević. On je kao, iako je to kako se kaže nezavisno telo, a ne može se samostalno nažalost da se finansira, iako smo mi već ti koji izdvajamo novac od građana Republike Srbije, njegov osnovni zadatak je bio pri preuzimanju funkcije da napravi presek, finansijski presek, presek organizacione strukture, presek zaposlenih, da li su svi bili zaposleni u skladu sa onim što je bila potreba ove Komisije ili su bili zapošljavani kao što se danas govori non-stop o tome, koja je stranka koja ga je predložila.Kada govorimo koga je koja stranka predložila i kada je ovo javno, u ovom trenutku je potpuno nebitno, jer postoji zakon koji daje uslove i predviđa određene uslove, ali je isto neverovatno da se ovakav, ako to nazovete propust, ili jedino ako bude da je sve ovo što sam rekao neistina, kada govorimo o tome šta je i kako je gospodin Ćirović i u kom stanju ostavio ovu Komisiju. Znači, gospodin Žarko Milićević je morao prvo da napravi presek i da dostavi to vama.Dalje, šta je prvo uradio Žarko Milićević kada je postao predsednik, a koga danas želite i predlažete da ostane član Komisije? On je odmah predložio osmoro novih radnika i po našim informacijama, za koje ja verujem da i vi imate informacije, oni nisu imali radno iskustvo za odgovarajuće poslove za koje su tada bili za koje su tada bili predloženi, a ja ću vam reći imena tih zaposlenih, što se može utvrditi naknadno, pošto ne žurimo nigde. On je tada primio: Tijanu Cvetković Gajičić, Laketić Nenada, Gašić Aleksandra, Stanić Gajić Veselina i Basta Borisa, raspoređujući ih tada na radna mesta viših saradnika i savetnika. Tada su bile još, moram zbog građana da napomenem, veće zarade, nego što su danas, još veće zarade i na taj način dolazimo u paradoksalnu situaciju da govorimo da oni sada ne mogu da se samofinansiraju. Ne mogu ako je neko pogrešno i loše vodio, da li po nečijem nalogu, nemojmo sada ko je kome šapnuo ili da je njemu nekad neko šapnuo. Govorimo zaista o pravom i činjeničnom stanju kakvu je Komisiju iza sebe on ostavio.Osim toga, vrlo je bilo simptomatično, to ću ostaviti za kasnije, a to je drugi predloženi kandidat, šta bi trebalo zapravo proveriti? U pitanju je Mirjana Ivošević. Ona je, ako se ne varam, od 24. marta 2011. od 24. marta 2011. godine ulazi u sektor za razvoj, finansijski analitičar i, po našim informacijama, tada je, protivno članu 246. Zakona o tržištu kapitala, što se može proveriti u personalnom dosijeu zaposlenog, Žarko Milićević, što bi žargonski rekli, progurao mimo zakona. Tada ona nije imala, po našim saznanjima, završen fakultet, već je naknadno završila, čini mi se, Bankarsku akademiju ili kako se već zove, istu onu gde je predavač bio profesor Dedejić u jednom periodu.

Tek od marta meseca 2011. godine, opet žargonski moram da kažem, po našim saznanjima, isposlovao je raspoređivanje na poslove sa visokom stručnom spremom i na dan potpisivanja izjave da ispunjava članove Zakona o tržištu kapitala postala je sa samo nešto više od četiri godine radnog iskustva. Znači, iako je u međuvremenu završila fakultet, iako je raspoređena na višu funkciju, ona tada nije ispunjavala osnovnu zakonsku obavezu.Ako mi danas imamo takva dva predložena, džabe vama dobar predsednik te Komisije. Ako ostavite ono što je šuplje, ono što je nakaradno i ono što je godinama unazad, a oni su oboje već dugi niz godina, što se vidi iz biografija, bili prisutni u ovoj Komisiji, onda ćemo, gospodo narodni poslanici, drage kolege, napraviti veliku grešku. Mi tu grešku ne možemo da napravimo, jer ćemo glasati protiv i izneli smo vam svoje argumente.Mene ovo podseća danas, ukoliko se ne daj Bože donese odluka, ako sam govorio neistinu, vi ćete reći, izneti kontra podatke, nije nikakav problem, prihvatićemo, ali ukoliko je istina ovo o čemu ja govorim i ukoliko se ustanovi kao tačno, ulazimo u jedan problem – kako ćete vi glasati za? Da li će to biti po sistemu kao na Odboru za evrointegracije? Ustav postoji. Ustav propisuje koji je jezik u upotrebi, službeni, postoji Poslovnik koji kaže ko može da se obrati, a onda neko donosi odluku i kaže – to je dobra praksa, bila je dobra praksa u prethodnom periodu.Ako ustanovimo da su ovi ljudi došli na način na koji su došli u komisiju i dokaže se da je gospođa Tijana već tada napravila prekršaj, kako onda možemo da verujemo da sutra neće učestvovati u bilo kakvim manipulativnim daljim poslovima ili bilo čemu drugom što će štetiti i komisiji i Odboru za budžet koji ima nadzor kontrole, a zajedno i narodnim poslanicima i Skupštini Republike Srbije, zato što će taj predlog podržati.Zato vas zaista molim, apelujem, apelujem, ovo su poverljivi podaci, ima dosta i zvaničnih podataka na sajtu, sinoć dok sam se pripremao, samo sam delimično izneo, govori se i radi se o ljudima koji su godinama unazad, upravo oni predlagani od tadašnjeg režima, bili na mnogo većim platama što sada jesu, ali da li ćete vi sad napraviti istu grešku? Ako su oni pravili grešku, pa nemojte i vi. Ako su oni to uradili, zašto biste vi nastavili tu lošu praksu? Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača narodna poslanica dr Aleksandra Tomić. Izvolite. **Aleksandra Tomić** Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege poslanici, da odgovorim, mnogo pitanja je ovde postavljeno.Prvo, jedan od odgovora koji sigurno i traži javnost i na kraju krajeva i sve kolege, to je da 14. jula je prvi put konstituisan odbor u tom sazivu. Znači, to je datum kada je istekao mandat sastavu komisije i od tog trenutka teku sve radnje koje se odnose na izbor novog saziva. Do tada nismo imali prilike da dobijemo izveštaj za 2016. godinu, jer je ona u toku, ali imamo Izveštaj iz 2015. Prethodni saziv, Skupštine, imao je i drugačiji saziv odbora je usvojio Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti za 2015. godinu. Znači, da bi znali svi o čemu govorimo, Izveštaj za 2016. godinu ćemo dobiti tek nakon završetka godine. Takva je procedura za sve institucije koje podnose određene izveštaje. Znači, nemaju oni onu obavezu kao ministarstva na svaka tri meseca. To je jedno.Drugo, jedno.Drugo, kada govorimo o tome da li je ko zaposlen, niti je naše da ulazimo u to kao članovi odbora, kako se ko zapošljava, zbog toga snosi odgovornost onaj ko sklapa takvu vrstu ugovora. Na nama je da kao, ne samo ja kao predsednik odbora, na kraju krajeva i članovi, tražimo pre svega, osim izveštaja o radu, da ne bi čekali kraj godine, možemo da tražimo i broj zaposlenih i strukturu i na kraju krajeva, stručnu spremu, na osnovu kojih ugovora su oni zaposleni i za koja radna mesta. Znači, to je ono što mi možemo sigurno da tražimo.Drugo, što se tiče odnosa uopšte kada pričamo o gospodinu bivšem predsedniku odnosno Žarku Milićeviću, ono što je on pokazao kroz onaj intervju je izuzetna stručnost u smislu samog vođenja ove institucije i kontinuiteta u određenim aktivnostima same komisije. Znači, onaj deo koji se odnosi na samo rukovođenje unutar komisije, niko ne može do kraja da vam dokaže ukoliko zaista ne tražimo te ugovore na uvid. tražimo te ugovore na uvid. Uvek postoji da u svakoj firmi, pa i u komisiji, postoje zaposleni koji su zbog nečega nezadovoljni i pišu određena pisma. To nije slučaj samo za ovu komisiju, to je slučaj za sve agencije, ministarstva i javna preduzeća. To je uvek bilo i biće. Ali ono što je na nama je da ispitamo sve ove činjenice koje ste vi naveli, za koje tvrdite da su strogo poverljive. Mi nismo ni mogli da znamo da su strogo poverljive i da li su istinite. Mi možemo da tražimo u pismenoj formi da nam odgovori, na kraju krajeva, lično gospodin Milićević.Ono što bih rekla, to je da kada smo imali njegovo izlaganje i njegov intervju, bio

i ne bih odgovorila na mnoga pitanja, ali on je zaista odgovarao krajnje otvoreno, iskreno o svim onim problemima koji se odnose i na pravljenje troškova, kada je u pitanju budžet, znači budžet same komisije koji kaže da za 2015. godinu je napravio dobit od 52 miliona, ali za 2016. godinu kaže da će biti sigurno u minusu nekoliko miliona. I to je ono što je fakat, što pokazuje suštinski da ova komisija ne funkcioniše, odnosno da ne zadovoljava ono zbog čega je ona ću samo da vas podsetim da taj saziv je faktički promenjen na osnovu ovoga što je gospodin Arsić rekao, znači samo dva člana su promenjena 2015. godine, a on je funkcionisao i dalje u onom sastavu u kojem je bio i gospodin Bajec i gospodin Štimac. Hoću da kažem da je nekako uvek taj kontinuitet za bilo koju instituciju veoma važan. Vi morate da ostavite određene ljude koji su funkcionisali u određenim, ne možete sve da ih promenite, baš zbog tog kontinuiteta i zbog toga dok drugi novi ljudi dođu da funkcionišu u određenoj instituciji treba dosta vremena da bi pokrenuli mnoge stvari. Zbog toga je jako dobro uvek imati, što kaže, spoj iskustva i prakse, ali i spoj onih ljudi koji već rade taj posao i onih koji su novi.Zbog toga smo se mi opredelili da upravo novi budu predsednik komisije i bude gospodin Marko Janković, koji dolazi iz realnog sektora za koga su se svi odlučili, da podrže njegov izbor za člana saveta ove komisije.Šta treba zameriti ili ne, vođenje same komisije u roku od godinu dana. Znači, od 2015. do 2016. godine ,tačno je da je on bio na mestu šefa kabineta prethodnog predsednika, ali vi znate kada radite kao određeno stručno lice da vi niste donosilac odluka, kao kad radite kao predsednik i član saveta. zbog toga je bilo vrlo važno da obavimo kvalitetan intervju sa njim i u tom intervjuu, ono što smo mi imali prilike da čujemo od gospodina Milićevića, je upravo da nam je potrebno usklađivanje sa novim zakonskim aktima, da bi uopšte ova komisija mogla da počne da funkcioniše na način i da na kraju krajeva, prihoduje određena sredstva da bi mogla da se izdržava, da više ne potražuje finansijska sredstva iz budžeta.To je jedno.Drugo, da pitanje promena kaznene politike mora da se definiše upravo zbog kontrole na tržištu hartija od vrednosti. Drugo, da odnosi pravosuđa i same komisije koji do sada nisu ni funkcionisali na određeni način, uz pomoć naravno, i Odbora za budžet finansija i javnu potrošnju, mora da počnu da funkcionišu. Da poziciju regulatornog tela koji su do sada imali, jednostavno nisu bili u mogućnosti da za tih godinu dana za koliko je on bio na čelu mesta predsednika komisije, on jednostavno nije ni mogao da sprovede.Prema tome, on u tom trenutku kada je postavljen 2015. godine je imao samo mogućnost da obavlja određene aktivnosti, da održi funkcionisanje komisije u datim okolnostima pri tržištu kapitala koje je potpuno minimalno i to je ono što negde treba reći da je uspeo, kada pričamo o 2015. godini, da završi godinu sa pozitivnim saldom, da 2016. godinu funkcioniše do trenutka dok im nije istekao mandat, a to je 14. juli 2016. godine. Ovo sve što ste naveli da je unutrašnja politika komisije, kada su u pitanju zapošljavanja, članovi Odbora do 14.07. nismo imali, ja kao predsednik prvi put sada sam preuzela tu funkciju, nisam imala ta saznanja i ono zbog čega mislim da treba sada sve više uspostaviti određenu kontrolu nad tim nezavisnim institucijama je upravo kroz formu pitanja nas poslanika, članova odbora, u pismenoj formi. praktično i uspostaviti disciplinu a to je profesor Dedeić naveo kao jedan od osnova kojim treba komisija da se rukovodi kada bude uređivala unutrašnju, praktično sistematizaciju i rad unutar komisije, disciplinu i funkcionisanje na osnovu korporativnog upravljanja.Zbog toga smo smatrali da gospodina Milićevića zaista treba ostaviti u Savetu, upravo zbog ovih stvari koje je naveo u svom intervju kao važne za promenu Komisije.Što se tiče toga kako se on ponašao kao predsednik, znači, mi nismo imali informacije za koje vi kažete da su strogo poverljive.

da se postavi pismenim putem pitanje i da se traži pismeni odgovor, ali to su jednostavno uvek u delu poluistina. Da li su istina 100% ili ne postoji uopšte ili su izmišljotina, na tome je da tražimo pismeni neki trag o tome što je neko postavio kao anonimno pismo i nemamo problem uopšte sa tim.Znači, ako smo ga dobili, kad definišemo nov saziv i sastav komisije, direktno ćemo postaviti pitanje. Na kraju krajeva, i kad bude izveštaj za 2016. godinu, svi oni dolaze na Odbor za finansije. Mogu svi poslanici da dođu na Odbor i da pitaju lično.Zbog lično.Zbog toga vam kažem, namera je da se zaista donese odluka o izboru komisije koja će dati pun svoj doprinos u kreiranju novog koncepta politike hartije od vrednosti i tržište kapitala u Srbiji, da jednostavno počne komisija da prihoduje koliko zaista su njegovi troškovi, da se više ne traži od budžeta Srbije ništa.S druge strane, da se pokrene to tržište kapitala, da se pokrenu investitori, da se zaista u tom delu negde razvijemo i kao društvo i da jednostavno razvijemo svest o potrebi toga kao društvo, pre svega, ako idemo u osnivanje novih start ap firmi, mladi, da pokrenemo svest o tome da kupovina prodaja hartija od vrednosti postane svakodnevnica ovde u društvu i to je ono zbog čega smatramo da gospodin Milićević treba da bude sastavni deo ovoga tima.Sve ovo što ste naveli bićemo u mogućnosti da ga pitamo lično i pismenim putem i usmenim putem na sednicama Odbora. Hvala.

a to je da ja ni jednog trenutka nisam rekao da je bilo šta strogo poverljivo, nego je proverljivo. Strogo nisam, znači proverljivo.Ja sam vam izneo podatak za gospođu Mirjanu Ivošević. Tada nije ispunjavala uslov. Znači, protivzakonito rešenje. Ispunjavala je četiri, zakon propisuje pet. I to se može proveriti.Sada ako budemo imali pauzu, to se da proveriti u roku od pet minuta. Pozove se Kadrovska služba i proveri se i to je to.I oko ovih drugih stvari o kojima sam govorio, jednostavno sam rekao – vi možete da proverite. Ja ni jednog trenutka nisam izašao iz delokruga tačke dnevnog reda, govorio sam upravo o ljudima za koje smatram da su, koji su ostali iz prethodnog perioda, moje mišljenje je, uvidom u materijal koji sam ja video i gledao kod njih na sajtu, da je prosto, pošto nemam sada vremena, iskoristiću posle u svom drugom javljanju, reći vam, za još određene sektore koje je on izuzetno loše tada postavio. Zašto je tada kao predsednik loše postavio, ja ne znam. Ja verujem da je on na intervjuu bio odličan i rekao – šta će sada menjati sa tim Dedejićem. To je drugo šta će raditi u budućnosti. Ja govorim kako je on loše postavio sektor u prethodnom periodu. Hvala. Kratko ću samo.Gospodin Radulović je isto to pitanje direktno postavio gospođi Ivošević i dobio je adekvatan odgovor. Zato kažem da li to nije dovoljno prikazano u njenoj biografiji, ali jednostavno te godine koje se traže su potkrepljene činjenicama, tako da to uopšte nije problem.

gospođe Ivošević bilo je jasno da nema potrebne godine iskustva da bi obavljala ovu funkciju.Znači, postoje video klipovi o tome gde može jasno da se vidi kako je tekla rasprava, kako su išla pitanja, u kojoj godini je ona završila višu školu, kada je završila fakultet, i gledajući njeno iskustvo, ona je radila jedno vreme kao analitičar, to nije po Zakonu o hartijama od vrednosti dovoljno da bi imala dovoljno iskustvo da bi mogla da bude član Komisije za hartije od vrednosti.Tako da mi smo glasali protiv ovog predloga. Ima još drugih kandidata koji su u sličnoj poziciji i podvući ću, bio je jedan odličan kandidat koga smo podržali. Nažalost, ostalo četvoro nije. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski. **Dubravka Filipovski** Zahvaljujem predsedavajući.Uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, i danas raspravljamo o predlogu odluke o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti, čiji je predlagač Odbor za finansije Narodne skupštine Republike Srbije. Na samom početku želim da kažem dve činjenice, pre svega, zbog građana Srbije.Prva činjenica je da je Komisija za hartije od vrednosti samostalna i nezavisna državna institucija i da predstavlja regulator tržišta kapitala u Republici Srbiji, da kao takvu Narodna skupština Republike Srbije kontroliše, usvaja njene izveštaje i planove i odlučuje i bira predsednika, odnosno članove komisije.Druga činjenica koju želim da naglasim zbog građana Srbije je da je u nekoliko navrata u prethodnom periodu resorni odbor, Odbor za finansije vraćao i odbijao na doradu godišnje izveštaje ove komisije. To se pre svega desilo u novembru 2012. godine kada je donet zaključak da komisija dopuni Finansijski izveštaj za 2011. godinu, a onda dopunjen Finansijski izveštaj resorni odbor u junu 2013. godine nije prihvatio. Na samom odboru osnovna pitanja osnovna pitanja članova Odbora za finansije, koja su se mogla čuti, odnosila su se pre svega na plate, odnosno na bruto zarade zaposlenih, posebno su bili revoltirani svim njihovim povećanjem u 2012. godini, jer je za isti broj zaposlenih bio iskazan veliki gubitak i konstatovano je da su plate neprimereno visoke, posebno zato što komisija ima toga je moje pitanje sada – kakva je trenutna situacija u komisiji i kako se poboljšanje može očekivati od novih članova o kojima treba da se izjasni Narodna skupština Republike Srbije?Takođe želim da kažem i jednu veoma važnu napomenu, da se rad Komisije za hartije od vrednosti na tržištu kapitala ne može posmatrati izolovano. Ona je deo jednog sistema, rekla bih, pre svega, deo spojenih sudova i to sa Beogradskom berzom, Centralnim registrom, Depo kliringom hartija od vrednosti i investicionim društvima.Objektivno, teške okolnosti na tržištu velikim delom su i izvan domašaja komisije i to su činjenice i prethodnih nekoliko godina mi takođe beležimo pad berzi, tržišta kapitala na berzama, a veliki broj berzi je i ugašen. U 2015. godini prisutno je 37 brokersko-dilerskih kuća, što je više nego dvostruko manje nego pre samo nekoliko godina.Beogradska berza već nekoliko godina unazad beleži katastrofalan finansijski rezultat jer veći promet ne znači nužno i bolji finansijski efekat. Mislim da su kreator ekonomske politike u Srbiji u prethodnih nekoliko godina propustili mnogo prilika za poboljšanje situacije na berzi kapitala u Srbiji.Navešću jedan, po mom mišljenju, ključni podatak. Krajem 2008. godine država je preduzela osnovne finansijske korake, pre svega u očuvanju likvidnosti poslovnih banaka, i na taj način se smatralo da se u uslovima galopirajuće krize akcenat stavi na očuvanje samog segmenta finansijskog sistema garantovanjem štednih uloga građana, dok je tržište kapitala bukvalno gurnuto u zapećak i prepušteno tržišnoj stihiji.Posledica takve odluke je da najveći broj domaćih privrednih subjekata je u takvoj situaciji izgubio šansu da dođe, pre svega, do svežeg finansijskog kapitala i finansijskih sredstava na način kako se to radi u razvijenim ekonomijama.Moram da naglasim i da je značaj tržišta kapitala, pre svega, u sledećem - prikupljanju kapitala, u efikasnoj alokaciji kapitala, u mogućnostima investiranja pod jednakim uslovima, u omogućavanju transparentnosti i ostvarivanju prihoda i opšteg privrednog rasta.Nažalost, mnogobrojni su slučajevi u prethodnom periodu kada je država svojim postupanjem, odnosno svojim nepostupanjem, pa i sama Komisija kao eksponent države na tržištu, direktno uticala na gubitak poverenja investitora prvenstveno stranih, i tu pre svega želim da pomenem afere u vezi ponuda za preuzimanje i privatizaciju „Knjaza Miloša“ i „Večernjih Novosti“. Naši građani su izgubili izgubili poverenje u bankarske strukture koje su bile bliske prošlosti. Nigde u regionu ne cvetaju ruže, pa ipak berze rade. Pre svega bih spomenula Zagreb, LJubljanu, ne rade tako dobro kao prethodnih godina, ali funkcionišu na bolji način negu u Srbiji.Šta treba preduzeti? Mislim da je ključno da se pruži prilika i omogući izlazak na berzu preostalim, brižljivo čuvanim, javnim preduzećima u Srbiji. Neophodni su i novi finansijski instrumenti, koji bi mogli da budu atraktivniji potencijalnim investitorima, kao što su municipalne obveznice, hartije od vrednosti koje emituju jedinice lokalne samouprave.Treće, u Srbiji još uvek nije sprovedena nijedna prava inicijalna javna ponuda, a želim da istaknem jedan primer dobre prakse iz našeg okruženja, opet iz susedne Hrvatske. Najveća hrvatska brodarska kompanija Tankerska plovidba ponudila je investitorima akcije svoje ćerke firme i prikupljeno je blizu 28 miliona evra svežeg kapitala. Koja struktura ulagača je bila u hrvatskoj brodarskoj kompaniji? Pedeset četiri posto akcija su kupili penzijski fondovi, 19% akcija građani, mali ulagači, 15% akcija investicioni fondovi i 12% akcija su kupila osiguravajuća društva. Kontaktirano je tokom pripreme ponude oko 400 potencijalnih ulagača

jednom dobro osmišljenom idejom mogu mobilisati investitori, uprkos lošem ekonomskom okruženju i oprezu koji je prisutan u regionu.Ono što ću na kraju reći kao zaključak i što se, po mom mišljenju, nameće i kao zaključak i kao pitanje je da država, preko nadležnih institucija, pa i Komisije za hartije od vrednosti mora u objektivno teškim okolnostima da uloži napor i popravi situaciju na domaćem tržištu kapitala, jer u suprotnom ono bukvalno i neće postojati.Sad je ključno pitanje – kako motivisati investitore da trguju ovde kod nas, kada maltene svi brokeri domaćim ulagačima nude mogućnosti trgovanja na najvećim svetskim berzama, uključujući NJujork, London, Tokio, Frankfurt?Takođe, ono što je veoma važno, da građani Srbije znaju i da smo mi svesni, prilikom glasanja za predložene kandidate je da je strateško opredeljenje Srbije ulazak u EU, da nas u EU, kada za to dođe vreme, bez obzira na težak put koji prolazimo, neće primiti bez berze kapitala, a ako ne bude berze, odnosno tržišta kapitala, nema potrebe da postoji ni Komisija za hartije od vrednosti.Za mene je ključno pitanje da predloženi kandidati moraju da budu, pre svega, profesionalno, ali i lično motivisani, da daju svoj puni profesionalni doprinos popravljanju ukupnog ambijenta u Srbiji.Na kraju, želim da kažem da će Poslanička grupa Nove Srbije u danu za glasanje podržati predložene kandidate. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupštine što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Reč

čuo sam danas i rasprave koje su vezane za rad Komisije, čuo sam rasprave i koje se tiču kvaliteta kandidata za članove Komisije i u najvećem delu mogu sve to da prihvatim. Postoje određena neslaganja, nije ni dobro da se u svemu slažemo. Ne bi bilo dobro da opozicije ne kritikuje, jer kroz svoju kritiku tera vlast da se ponaša odgovorno. Ali, ne mogu da razumem najobičniji populizam i da se čitava diskusija zasniva na najobičnije populizmu.Skrenuo bih pažnju poslanicima kojima je ovo prvi mandat, poslanički mandat možda kratak, da sede što više u sali, da uče od svojih starijih kolega, da se usavršavaju, da ako nešto ne znaju, pitaju lica koja su stručna za to, da bi postali dobri poslanici i na taj način podigli ugled srpskog parlamenta.Isto tako, kada neko spominje moj staž ima to pravo samo pod jednim uslovom, poslanički, a to je da makar jedan mandat u ovoj sali odradi kao volonter, kao poslanik koji ne prima platu. Kada to bude uradio, prihvatiću svaku kritiku koja je argumentovana.Sada bih pozvao pozvao naše snimatelje u sali da nam pokažu poslaničke klupe Pokreta Dveri, da nijedan od njihovih poslanika nije u sali, da ne zarađuje svoju platu i da ne radi u interesu građana. Ako je to oblik njihove političke borbe, nemam ništa protiv, ali neka to kažu.Sada, zamolio bih fotoreportera gospodina Radulovića da prvo mora da me pita da li sme da me slika, jer mislim da krši zakon. Samo javni servis ima pravo, niko više, ali verovatno da bi se bavili tvitovima, ali to nije politika.Niko nije rekao šta je u suštini Komisija za hartije od vrednosti i šta ona reguliše i šta su to hartije od vrednosti. Čuo sam da to ima veze sa preuzimanjem. Tačno je, Komisija za hartije od vrednosti se bavi i vlasničkim hartijama od vrednosti.Da li je sve bilo po zakonu od kada je Komisija osnovana?

koji nije hteo da potpiše vlasničke hartije od vrednosti u vezi preuzimanja „Knjaz Miloša“ i da je zbog toga završio u zatvoru, ali je bio dovoljno hrabar i uporan da to ne uradi. Držali su ga u pritvoru mislim 30 dana. Ne možemo mi političke stranke da delimo na one koje su isključivo poštene i one koji su isključivo lopovi.Postoji još jedan vid hartija od vrednosti, a to su finansijske hartije od vrednosti. Mi se do sada bavimo samo vlasničkim. Transformacije su skoro završene. Privatizacija je završena. Preuzimanja su završena. Da li to možemo da vratimo nazad? Ne možemo. Niko ih nije osporavao pred sudskim postupkom i na to treba da stavimo tačku, inače ćemo da živimo u prošlosti. Da li te ljude koji su u tome učestvovali treba nagraditi? Ne. Da li treba podržati one koji hoće da rade iskreno i pošteno svoj posao? Takve treba podržati.Spominje podržati.Spominje se i diskusija oko finansiranja te naše državne Komisije za hartije od vrednosti, pa kažu – finansiraće se iz budžeta Republike Srbije. Jeste, tako je. Ali, hajde da pomognemo i našoj Komisiji za hartije od vrednosti, jer ona je naša, državna je i da ih motivišemo, ako ne i nateramo da rade drugačije svoj posao. Svako ko to želi dobrodošao je, bez obzira na političku pripadnost.Zašto da naša Komisija za hartije od vrednosti konačno ne uredi jedan deo tržišta koji pripada isključivo bankama? Jel to problem Komisiji? Ne bi trebalo da bude. Da li ima zakonski osnov? Ima ga. Da li treba određene hrabrosti za tako nešto? Da. Ali, znate, ako nemate hrabrosti da radite svoj posao kako treba, nemojte ni da se kandidujete za njega. Zašto jedan deo finansijskih hartija ne prebacimo u nadležnost Komisije, odnosno ona ne stvori regulativu finansiranja određenih privrednih subjekata kroz emisiju hartija od vrednosti, pogotovo malih, mikro malih i srednjih preduzeća?Koji su efekti toga? Neko će da kaže – eto, zaradiće za svoje plate. Nije to cilj. Lepo je kad ne ide iz budžeta. Ali, cilj je da se smanji

Peta godina jeste od kada je SNS na vlasti, jedva su napunjene četiri. Samo da vas podsetim da pre četiri godine i tri meseca je jedan najobičniji kredit u Srbiji koji su građani podizali koštao oko 36%. Danas čak i oni mali potrošački bez ikakvog obezbeđenja koštaju 10%. Da li je to dovoljno? Pa nije. Da li je bolje? Jeste.Zašto ne bismo naterali našu Komisiju da investitori, koji god da su i odakle god da dolaze, ne kupuju hartije od vrednosti, a postoji procedura kako privredni subjekti izdaju hartije od vrednosti, da ne budu samo kod banaka, da kupuju hartije od vrednosti, finansijske derivate, ne vlasničke, privrednih subjekata, mikro, mini i srednjih preduzeća? Šta bismo imali kao efekat? Kao efekat bismo imali nižu cenu kapitala u Srbiji jer bi poslodavcima ostajalo više novca za proširenje kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta. To je posao sledeće komisije o kojoj se izjašnjavamo. Hajde kroz njene izveštaje o radu koje podnosi Odboru za finansije da na tome je i nateramo i istrajemo, da naša privreda ne bude opterećena isključivo bankarskim sistemom koji se pokazao u jednom periodu, pogotovo 2009, 2010, 2011. i početkom 2012. godine, kao parazitski i kancerogeni sistem.Znate, kod raznih finansijskih špekulanata nema milosti i to im ne treba zamerati. Gledaju da što je god moguće više zarade. Ali, posao države, a u ovom slučaju i Komisije za hartije od vrednosti je da zaštiti svoju privredu i svoje građane i da im stvori fer uslove. Podizali smo kao država kredite baš zbog te neregulisane materije od strane te komisije do 2012. po ceni od 7, 8, 9 ili 10%, čitao sam pre neki dan kako su izgledali ti krediti, a danas običan građanin može da podiže kredit po nižoj kamatnoj stopi nego što se država zaduživala pre pet i više godina. Zašto ne bismo i privredu okrenuli ka finansijskim derivatima koje regulišu berze, odnosno zakonsku i podzakonsku regulativu daje Komisija za hartije od vrednosti?Svaki dinar koji se manje potroši za neki kredit, bilo od privrede, bilo od stanovništva,

Tako se vodi država, a ne zalagati se za jedan sistem. Ja bih voleo da mi neko objasni, da pronađem to u udžbenicima,

desničarskom uređenju države sa komunističkim uređenjem privrede. Evo, to neka mi neko objasni. Je li to moguće? sam 1969. Morao sam da učim u školi i Marksa i Engelsa i socijalističko samoupravljanje i šta je idealno društvo itd, pa pa i sa tim znanjem nisam uspeo da nađem taj spoj te inteligencije, tog rešenja, tog društvenog, državnog i ekonomskog uređenja.Znate li šta je tu samo dobro? Što možete da izađete i da ispričate ono što neko voli da čuje. Ne daj bože da takvi počnu da vode Srbiju, pa raspali bi se za nedelju dana, prestali bi da postojimo. Još kaže – oslanja se na domaće snage. Slažem se, to je lepo, ali kako? Jedna ruka prazna, a u drugoj nema ništa. Šta ćete onda? Da rasterate sve iz Srbije?

tema.Znači, samo jednom ozbiljnom reformom koja je proces, možemo zemlju da izvučemo iz krize i da napravimo društvo u kome će institucije da rade nezavisno od toga ko je na vlasti.

i 12 godina sam morao u ovom parlamentu da učim šta je to država, šta je to vlast i kako se odnosi prema državi i vlasti. A zamislite sad njih koji neće čak ni u sali da sede, neće ni da nauče, a hoće da pobede jednu dobru vlast. Pa, brade će da vam porastu i osede.Ovu

treba terati da radi svoj posao kako treba. Ovoj komisiji treba meriti rezultate u narednom periodu. Ako nešto ne valja, treba promeniti, ništa nije zakucano i nikome obećano, ali treba im dati priliku. Kao što su neki građani dali priliku nekima koji to ne zaslužuju. Nekima su dali Amerikanci, nemam ništa protiv, samo neka izađu tu da kažu jasno i glasno. Možda se neki zalažu da se u Srbiju preseli NASIN svemirski program. Odlično, samo da vidim kako ćete to da uradite, tad bismo rešili sve probleme.Narod na kraju, neki put može i da pogreši i tu grešku poštujem, ali ne očekuje da kolege koje ovde glasaju baš toliko često greše kad napadaju sve i svašta, kad napadaju i to što je danas novembar mesec, što je pozna jesen i što se zemlja okreće i da je zato Aleksandar Vučić kriv. Dotle ide borba protiv sadašnjeg režima i sadašnje vlasti. Tako da nema sumnje, ovu komisiju ćemo podržati, daćemo joj priliku, ali očekujemo i rezultate u narednom periodu. Zahvaljujem.Narodna poslanica Sonja Pavlović, ima reč, povreda Poslovnika.

li vi poštovani predsedavajući poštujete član 108. i da se starate o redu na sednici? Pa, ne. Da li gospodin Arsić priča o temi? Pa, ne. A zašto gospodin Arsić ne priča o temi? Zato što mu je bitno da nam ispriča o slavodobitnosti i uspesima sadašnje vlasti. Zašto gospodin Arsić daje poruku novim poslanicima da treba da ga slušaju. Zašto? Zato da bi bili kao on, poslušni i vredni. Pa, gospodine Arsiću, neće da može ovoga puta. Ja sam vama već jednom rekla da tu temu ne pominjete.Mi smo ovde u Skupštini jednako vredni kao i svi ostali koji su ovde već 25 godina. I rekla sam vam, baš vama kada ste bili na mestu predsedavajućeg, da su naša znanja o vama mnogo veća nego vaša o nama. Mi vas posmatramo, ovde neke već četvrt veka, znači, pasivnog, posmatračkog znanja.Nemojte znanja.Nemojte tako da se ponašate prema novim poslanicima. Ja poštujem vaš pokušaj da didaktičkim tonom nama objasnite šta mi to treba da radimo. Verujte, uspećemo i bez vas, ali vas molim isto tako da svojim načinom i vođenjem diskusije budete u temi možda bi onda mnogo više naučili o tome kako treba da bude dnevni red na sednici vođen. Hvala lepo. Zahvaljujem.Obzirom da ste meni postavili jedno konkretno pitanje, da li poštujem član 106. i 108? Mislim da, da, ali o tome će se u danu za glasanje izjasniti narodni poslanici. Ukoliko vi želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika. U redu, želite.Sa druge strane, pokušaću u nekoliko rečenica, ne želeći da pri tome vodim dijalog sa vama, već sednicu Narode skupštine Republike Srbije. Ne samo gospodin Arsić, većina ovlašćenih predstavnika je imala jedan širi kontekst sagledavanja teme koja je tačka dnevnog reda. Gospodin Arsić je govorio o reformskim procesima u kontekstu onoga što jeste današnji dnevni red. Takođe, je odgovorio na određena pitanja ne želeći

reklamiram član 103. stav 7. Poslovnika, vezano za poslaničku grupu koja je jedino ekspert za Poslovnik.Konačno smo ravnopravni, sada sam poslanik, a ne predsedavajući i kada je jedini argument na nečiju diskusiju, ne ono što je rekao, nego jedini argument da se neko javi po Poslovniku, gospodine predsedavajući, to je za mene dokaz da narod ume da pogreši. Ja to prihvatam i poštujem i greške našeg naroda.Nemam naroda.Nemam ja ništa protiv, ko hoće da sluša ili neće, samo sam hteo da pomognem kolegama poslanicima, da shvate pravila rada parlamenta i da niko od nas nije beskrajno pametan i da je ceo život jedno učenje.Ako neko ustaje da bi se slikao pored Poslovnika i nema šta da kaže o zakonu ili predlogu, on pokazuje i onima koji su glasali za njega da su bili obična greška.

Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, ako smatra da nije u skladu.“Gospodin Arsić je sve vreme polemisao sa prethodnom govornicom. Ne mogu da se složim sa vama. Saslušao sam razlog vašeg javljanja i ne mislim da po članu na koji ste se pozvali imate osnova da dobijete reč. Kolega Veroljub Arsić je upravo ukazao, po mom sudu, na pravi način kada je reč o povredi Poslovnika član 103. Na meni je da ga pitam da li želi da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.Nemate osnova da se javite po osnovu

Imenom.)Niste pomenuti imenom i prezimenom. Molim vas, imenom i prezimenom niste pomenuti. Da li ste se prepoznali u jednom delu diskusije, o tome ne mogu da sudim.(Saša

upravo u konsultacijama sa koleginicom i kolegom, niste

Gospodine Raduloviću, da li se gospodin Arsić uvredljivo izrazio time što je rekao da neko slika, odnosno fotografiše? Da li je uvredljivo to što neko fotografiše u sali Narodne skupštine Republike Srbije? Možda je to pravo pitanje. Zaista nemate osnova.Kolega Srđan Nogo ima osnova, jer je pomenuta poslanička grupa Dveri, odnosno politička opcija Dveri. Izvolite.

ukazujemo na povredu Poslovnika, a ne reklamiramo povredu Poslovnika, da pokušamo terminološki to da ispravimo, čak i u našoj poslaničkoj grupi često ponekad poslanici pogreše, ali prosto hajde svi da se trudimo da to ispravimo.Što izlaganja prethodnog govornika, ja eto mogu da kažem i veliku želju i veliku političku težnju koju će poslanici Dveri imati, a to je da nikada ni u čemu ne liče na poslanike SNS. Ja se zaista

vrlo je to teško da oni mogu da shvate da kada njihov šef predsednik Vlade ne može isto to da razume, da postoje mnoge stvari koje nisu ni Veber, ni MMF, ni Svetska banka. Znači, on samo te tri stvari čovek zna, a očigledno ne zna za veliku većinu stvari koje se dešavaju.Ja bih želeo da vas podsetim da u Srbiji danas ne postoji maltene ni jedna srpska banka, 85% tržišta bankarskog sektora smo prepustili. Ja bih hteo da vas podsetim da smo prepustili i skoro celokupnu trgovinu. Ja bih hteo da vas podsetim da su stranci postali vlasnici velike većine ekonomskih tokova u Srbiji.U prethodnih 16 godina, mahom pre nego što ste vi došli na vlast, ali vi vladate već evo ušli ste u petu godinu, mnogi vaši koalicioni partneri su bili u tih prethodnih 12 godina na vlasti i to je činjenica. Ja ne znam zašto ta činjenica vama smeta? Dveri ponavljaju, mi ćemo se boriti za srpski ekonomski interes i to je odlika pravog, modernog srpskog patriotizma u 21. veku. Hvala vam.

kolegu koji je upravo malopre govorio, otprilike jednu svetlosnu godinu, to je 31.536.000 sekundi, pomnožite sa 300 hiljada kilometara.Ja znam šta govorim, gospodine Živkoviću, a isto toliko je daleko od njih da, recimo, gospodin Obradović otvori novu fabriku u Ćupriji, kao što je to danas otvorio aktuelni premijer Aleksandar Vučić. Fabrika se zove „Eurofiber“ i usrećiće i zaposliće nekoliko stotina ljudi. To je običan čovek, kome treba posao, o njemu se brine poslanik i o njemu se brine i premijer.Slažem se da mnogo stranaca ima u Srbiji, da je finansijski sektor, ne zaslugom Aleksandra Vučića, nego mnogo ranije, pripao većinskim delom stranim bankama. Upravo sam dao predlog kako možemo da izađemo iz tog problema. Ima i stranih fabrika.Nažalost, u Srbiji ima i političkih stranaka gde su vlasnici stranci, koji su omogućili jednoj poslaničkoj grupi, kojoj je 5% bilo, nešto što nisu u stanju bili ni da preskoče skokom sa motkom, da uđu u ovaj parlament.

i 50% glasova na izborima koje je Aleksandar Vučić dobio u Srbiji. Kada budu imali pola od toga, neka se jave.

možda spada u grupu ljudi koji vide i nebo u vodi, pa samim tim i ribe na grani. Ja ne spadam u tu grupu. Ne bih da diskutujem o svetlosnim godinama koje su do pre par meseci u vašem poslaničkom klubu bile i svemirske. Svoje brade se, gospodine Arsiću, ne stidim. Trudim se da učim, učim vrlo brzo, a vreme će pokazati kakva su mi saznanja i znanja u glavu dospela. Hvala.

Prethodni govornik je pomenuo mene i rekao je da zna šta govorim. To bi bilo jako dobro da je bar jedan deo toga tačan, ali bojim se da nije.Onaj pokušaj predavanja o finansijskim hartijama od vrednosti i procvatu malih i srednjih preduzeća tako što će Komisija da stvori uslove da se na taj način obezbedi kapital za dalje poslovanje i razvoj tih firmi, a onda će investitorima da ostane više para, to pas s maslom ne može da pojede, a kamoli, ja sam se trudio jedno sedam minuta da shvatim o čemu se priča. Priznajem, nemam ja to obrazovanje koje ima verovatno Arsić. Ali, sto godina u politici, beneficirano, je otprilike dovoljno da se nauče bar neke osnovne postavke.Drugo, prethodni govornik je rekao, pa mu vi prenesite, predsedavajući, da je to potpuno netačno, da je Aleksandar Vučić osvojio preko 50 glasova u Srbiji. Aleksandar Vučić se nikad nije kandidovao imenom i prezimenom ni za jednu funkciju. Ako je to možda bilo na nekim izborima kada se birao gradonačelnik Beograda direktno, tad je izgubio, ali se ne sećam da se kandidovao sam i da je pobedio. Toliko o formalnosti i o istini.Da li ste vi sigurni da glasove koje je dobila vaša koalicija i vaša stranka, možda je to zasluga nekih drugih? Možda je to zasluga koalicionih partnera iz prvog reda ispred govornice. Možda je to zasluga onog poslanika koji je sam po sebi uvreda ugleda ovog parlamenta, koji danas nije tu i nadam se da neće više da se vrati, ako ima po od obraza, i neću ni ime da mu pomenem. Možda ste pomogli vi.Zašto veličate Aleksandra Vučića? On sve čovek radi, sve najbolje zna, ali možda ste i vi malo doprineli velikom uspehu. **Đorđe Milićević**

Uvaženi kolega koji je govorio pre i izazvao ovu repliku trebalo bi da zna da ako je već tako siguran u ono što tvrdi, zašto nisu njegovi poslanici i on lično glasali za anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi šta se sve dešavalo u toj izbornoj noći? Šta više, bila su dva predloga da se formira anketni odbor. Jedan od tih predloga je dao šef poslaničke grupe SNS. I sami I sami poslanici SNS, uključujući i prethodnog govornika, ali uključujući i podnosioca tog predloga za formiranje anketnog odbora nisu glasali za sopstveni predlog. Čega se to plašite, pa ne sme da se formira anketni odbor? Da li se, recimo, plašite da ćete da vidite koliko je građana albanske nacionalnosti, recimo, u Gračanici glasalo za SNS, da su da su se potpisivali ćirilicom i da imaju identičan rukopis? Da li to treba da znamo?Da li ćemo da vidimo kako je moguće da nekome nedostaje 0,75% jednog glasa da pređe cenzus? Pri tome, ne zaboravite, vi ste radili nameštanje i poništavali određena biračka mesta, neka proglašavali validnim, tamo gde u Dveri slabije, kao što je Sjenica, vi ste to sve proglašavali, a obarali neka velika gradska jezgra kao što je Zvezdara.Tako da, gospodo, ako hoćete da utvrdimo šta se dešavalo, hajde da formiramo anketni odbor. Da li ste za? Ponovo smo podneli predlog. Hajde glasajte sledeći put za taj predlog, ako već smete.Ja bih voleo da znam, s obzirom da prethodni govornik voli da nam drži ekonomska predavanja i ekonomske lekcije, čuli smo da je učio i Marksa i šta je sve učio, šta je još učio što ga čini ekspertom i za hartije od vrednosti i za ovu temu? Hvala.

Aleksandar Vučić se kandidovao 2016. godine i lista se zvala Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje i ta lista je dobila ubedljivo najveću podršku građana Srbije i zahvaljujući podršci građana Srbije Aleksandar Vučić je predsednik Vlade Republike Srbije. Tačno je da je Aleksandar Vučić danas u Ćupriji otvorio novu fabriku, kao što ćemo sa tim poslom da nastavimo i dalje. Vi nastavite dalje da mrzite, da obmanjujete građane, da iznosite neistine, da vređate, to je vaš posao. Naš posao je da unapređujemo Srbiju, da građanima Srbije omogućimo nova radna mesta, da omogućimo da Srbija ide napred u svakom pogledu, pa i u političkom, u ekonomskom i u kulturnom.Što onoga što je govorio gospodin iz Dveri, to je laž koju je plasirao gospodin Boško Obradović. U Gračanici nije glasalo 200, kako on kaže, Šiptara ili Albanaca za Aleksandra Vučića, nego je glasalo 200 Roma, koji su za nas građani Srbije, kao što su i svi građani koji žive na Kosovu i Metohiji građani Srbije. Dakle, nisu u pitanju Albanci, nego su u pitanju Romi koji su zajedno sa nama Srbima bili žrtve progona i genocida na Kosovu i Metohiji i 1988. i 1999. godine, a na žalost i kasnije.Vas, gospodine Milićeviću, molim da sednicu vratite u tokove kako je to predviđeno Poslovnikom, jer se nastavlja

Zahvaljujem.Gospodine Martinoviću, da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Slažem se sa

Koristiti formu Poslovnika za sprovođenje političke propagande nije pravi izbor.Što se tiče stalnog zameranja da mi nekoga mrzimo, zaista mislim da ovde poslanici ne mrze nikoga i ne vidim zašto se to stalno potencira. Ne mislim da mi treba da volimo nekoga. Sasvim sigurno ne možete nas naterati da volimo Aleksandra Vučića, a vi se stalno krijete iza tog Aleksandra Vučića. Šta više, ja mislim da je zaista teško voleti Aleksandra Vučića, jer je on zaista jedan iritantan čovek i njega zaista malo ko može da voli upravo zloupotrebljavate ono na šta ste ukazali, a šta nije učinio šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od 60 minuta, odnosno sat vremena i sa radom

Zahvaljujem.